pojam nasilja u porodici u predlogu zakona šire je definisan nego u Porodičnom zakonu, jer najpre tako što je pored fizičkog, psihičkog i seksualnog uvedeno i ekonomsko nasilje koje je kao oblik psihičkog nasilja predstavlja uskraćivanje i kontrolisanje, nejednaku dostupnost zajedničkim finansijskim sredstvima.Činjenica da vrlo mali broj žena prijavljuje nasilje u porodice zbog ekonomske zavisnosti od partnera, kao i straha kako će to prihvatiti sredina u kojoj živi. Iako ovo nije član 12. iako nije deklarativna odredba upravo je ključ zakona jer se najkrupniji problem vezan za nasilje u porodici, upravo taj što se nasilje najčešće dešava između četiri zida, daleko od očiju javnosti, a još od domašaja saznanja državnih organa. No, u većini takvih nesrećnih slučajeva naknadno se uspostavi da su svi ti uzroci koji su doveli do eskalacije porodičnog nasilja u vidu nanošenja povrede, ubistava, imali svoju predistoriju koja nije bila tajna za ostale srodnike, komšije i druge ljudi iz okruženja nasilnika i žrtve nasilja.Poštovane koleginice i kolege, narodni poslanici, poslanička grupa PUPS će svakako podržati donošenje ovog predloga zakona jer smatramo da je to dobar korak u borbi protiv sve više rasprostranjenog nasilja u porodici, a istovremeno apelujemo da se u toj borbi moraju primeniti i druga sredstva

obraćam vam se sa molbom da svaki vid nasilja prijavite bez ikakve bojazni da će vam se nešto loše desiti. da li u našoj demokratskoj i slobodnoj državi ima neko pravo da povredi, maltretira i ubije nečiju ćerku, sestru i majku? Zato moramo učiniti sve da se ovo zlo zaustavi. Hvala. Danijela Stojadinović.Neka se pripremi Dušica Stojković. Poštovana predsedavajuća, poštovana ministarka, govoriću o Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici sa posebnim naglaskom na populaciju dece. Podsetila bih kolege na poseban odbor, Odbor za prava deteta u okviru koga je, između ostalih, formirana i radna grupa koja je zadužena za kontrolu i sprovođenje Porodičnog zakona u delu koji se odnosi na zaštitu dece, kao i da vrši kontrolu primene ovog zakona od strane nadležnih organa, što je jako bitno.Da je tema nasilja dostigla kulminaciju pokazuju nam svakodnevna dešavanja u okruženju, čak i sa smrtnim ishodom. Tu nema pravila ko je nasilnik, da li je obrazovan, neobrazovan, da li je mlad ili star, žena ili muškarac, čak i deca. Dobro je što je ovaj zakon nužan pokušaj da se nasilju stane na kraj. Ovim zakonom nećemo da iskorenimo nasilje, sigurno, ali sagledavanje propusta i popravljanje postojećeg stanja daje nadu i utisak da se nešto radi na tom planu.Prema planu.Prema svetskim statistikama jedan od četiri muškaraca biće nasilan prema svojoj partnerki tokom života, a deca su prisutna u 80% nasilja u porodici. Deca koja su gledala nasilje u svojoj porodici mogu biti svesni destruktivnosti ovog dešavanja i ovog obrasca, ali kao odrasli ne mogu da kontrolišu svoj bes. Dečaci i devojčice koji su bili svedoci nasilja u porodici pod duplo su većim rizikom da budu sami nasilni. Regulacija njihovih emocija je otežana, a potreba za dominacijom raste. To je jedini način opstanka za ovu decu, tako da deca žrtve postaju i nasilnici.Istraživanja takođe navode da deca različitog uzrasta različito reaguju na nasilje. Predškolska deca se povlače u sebe, školska deca se osećaju nesigurno, gube interesovanje za školske aktivnosti, tuku se sa vršnjacima i tako skreću pažnju na sebe. Adolescenti pored neuspeha u školi imaju veliki rizik delikvencije i bolesti zavisnosti. Između jedne trećine i jedne petine svih mladih koji su na neki način povezani sa bolešću zavisnosti bilo je izloženo porodičnom nasilju u bilo kom obliku, fizičkom, emocionalnom ili verbalnom. Kad zasnuju porodicu, često i sami postaju nasilni.Većina ovih događaja nikada ne bude prijavljeno i to ćutanje podstiče nasilje u porodici. Rekla bih i da je ćutanje vid negacije da se nasilje uopšte dešava, a negaciji žrtve pribegavaju upravo iz straha i od suočavanja sa posledicama prijavljivanja, misleći da ulaze u nešto nepoznato, nešto strašnije i stresnije od trpljenja nasilja ili stida, ili iz pogrešnih verovanja da to rade zbog svoje dece, odnosno da ćutanjem štite svoju decu. I tu dolazimo do ovog zakona.Do

i susretala se stalno sa tim - mi nismo nadležni. Povezivanje službenika sada policije, suda i centara za socijalni rad jeste veliki pomak.Jedino pomak.Jedino ta želja da se deca zaštite i taj snažan roditeljski poriv jeste u stvari veliki pokretački motiv da roditelji prijave nasilje, jer odatle sve i potiče i da se potraže profesionalna pomoć, pomoć ovih institucija u koje će imati poverenje, jer to je od ključnog značaja.Treba naglasiti da je nasilje problem koga je bilo i koga će biti i u buduće i zato treba raditi na prevenciji nasilja i zato je ova poslanička grupa uložila veliki trud da to na neki način sagleda i pokaže i ova grupa je podnela amandmane, s tim što naglašavamo da je značaj ovako velikog problema, znači jednog dugog niza godina, gde se nije mnogo radilo na prevenciji i na rešavanju problema eskaliralo sada ovakvom vrstom i ovolikom količinom nasilja. Tako da smo mišljenja da je prevencija nešto na čemu se mora raditi.Zato sam i pobrojala sve ove etape, znači, rad u vrtiću, u školi, uključivanje apsolutno svih institucija ne samo centara za socijalni rad, i ne samo pripadnika MUP-a.Naglašavam značaj ove Nacionalne strategije za sprečavanje nasilja, koju smo podneli u amandmanu, jer nasilje nije problem jedne institucije, nije problem pojedinca, nego je problem društva u celini. Zahvaljujem.

borba protiv nasilja u porodici ne poznaje razlike u godinama, u polu, nacionalnosti, verskoj i etičkoj pripadnosti. U prethodnih 10 godina zbog porodičnog nasilja u Srbiji je nastradalo 314 žena, godini ta brojka je preko 20 žena koje su žrtve porodičnog nasilja. Svaka žena u Srbiji je pretrpela neki od oblika nasilja.Kako bi se ova negativna statistika u Srbiji zaustavila, neophodno je izmeniti Krivični zakonik Srbije, neophodno je doneti i usvojiti zakon o sprečavanju nasilja u porodici.Reč koja nam je nedostajala na političkoj sceni Srbije je doslednost. Imali smo danas prilike da slušamo razne narodne poslanike koji su govorili o predloženim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji su predlagali više od 300 amandmana, ali nekako imamo i sledeću sliku. Imali su više od dve decenije da predlože parlamentu Srbije da se ovakav zakon usvoji, ali to opet iz nekih razloga njima možda dobro poznatih nisu usvojili. Oni su odgovorni i za nečinjenje, oni su odgovorni građanima Srbije, oni su odgovorni ženama u Srbiji, oni su odgovorni ženama, starim i deci koji su bili žrtve u prethodnih 10 godina, u prethodnih 20 godina nasilja u porodici i nasilja na svakom mestu.Reč koja opisuje pojave na srpskoj političkoj sceni je licemerje. Imamo isto tako narodne poslanike kojima su puna usta sprečavanja nasilja u porodici kada razgovaraju sa ekspertima, kada razgovaraju sa predstavnicima civilnog društva, kada razgovaraju sa predstavnicima UN, Saveta Evrope, EU. Oni Oni onda govore o tome kako je neophodno usvojiti ovaj zakon, oni jedva čekaju kada će se takav jedan zakon naći u Skupštini, a kada taj zakon i konačno dođe predložen, da vas podsetim od strane mandatara, gospodina Aleksandra Vučića, koji je u jedan od top deset prioriteta u svom ekspozeu upravo i naveo reformu pravosuđa i usvajanje zakona koji se tiče sprečavanja nasilja u porodici, onda oni imaju neke druge izgovore zašto ovaj zakon ne može biti usvojen, zašto Krivični zakonik ne može biti izmenjen. Znači, reč koja nedostaje da opiše ovu pojavu je, ponavljam, licemerje.Predloženi licemerje.Predloženi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici predviđa i specijalizovanu policiju. Neophodno je senzibilisati policijske službenike, neophodno je raditi edukaciju i obuke za tužioce, neophodno je ojačati i osnažiti centre za socijalni rad.Problem koji je do sada postojao u praksi, kada je reč o zakonima koji su bili na snazi, je zapravo procedura po kojoj bi nasilnik bio iseljen iz porodičnog doma.Takođe, Krivični zakonik nije prepoznavao dela i dela koja su nedostajala u srpskom zakonodavstvu je definisanje proganjanja, polnog uznemiravanja, navođenje deteta da prisustvuje polnim radnjama, prinudno zaključenje braka.Predlog predloženog zakona nisu samo žene. Ovaj zakon, želim da napomenem, odnosi se i na decu. Kolega Momo Čolaković je danas govorio, kao predstavnik Partije ujedinjenih penzionera, da se donošenje ovog zakona odnosi i na stare i na bolesne koje trpe nasilje u srpskim porodicama.Do sada je, takođe, bilo problema u primeni zakona, jer naši policajci i tužioci nisu bili dovoljno i bile su različite presude, različiti primeri u praksi. Ovi zakonskim rešenjem grade se mostovi između Ministarstva unutrašnjih poslova, grade se mostovi između tužilaštva, sudstva, sigurnih kuća koje postoje u ovoj državi, prihvatilišta. napravimo sistem kojim želimo da zaštitimo i potencijalne žrtve.Danas neću ulaziti u razloge zašto prethodni režimi, zašto prethodne vlade to nisu uradile, a imale su priliku, zašto nije bilo konsenzusa u tadašnjem DOS-u nakon promena od 2000. godina na ovamo, zašto nisu imali političke volje da jedno ovako zakonsko rešenje predlože i usvoje. Oni su dužni da svoje odgovore za nečinjenje daju građanima Srbije.Takođe, Srbije.Takođe, želela bih da ukažem i na jednu stvar, nakon usvajanja ovog zakonskog rešenja moramo da radimo u praksi, a to je prevencija. Imamo pozitivne primer u praksi UN, pozitivne primere koje predstavljaju kampanje, „Podignimo glas protiv nasilja“, a u kojoj su obuhvaćene ciljne grupe uzrasta od pet do 25 godina. Znači, moramo početi na vreme da radimo na prevenciji. Moramo razgovarati sa dečacima, sa devojčicama, sa muškarcima. Moramo ovim promenama obuhvatiti i mušku populaciju, a ne samo žene.Na samom kraju svog izlaganja, želim da pokažemo solidarnost i želim da ovom prilikom pozovem sve kolege narodne poslanike, bez obzira

Hvala vam, predsednice.Poštovana ministarka, dobrodošla u Narodnu skupštinu. Poštovani narodni poslanici, ne umanjujući značaj drugih predloga zakona koji su danas na dnevnom redu, ja ću ipak svoje izlaganje, kao i većina mojih kolega, posvetiti Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, jer složenost ovog problema, problema nasilja u porodici, zahteva jednu sveobuhvatnu, nedvosmislenu akciju svih nas.Činjenica je da ovo nije privatna stvar, ovo nije stvar pojedinca, nije stvar ni porodice, već utiče na celokupnu zajednicu i zato je neophodno da se svi borimo protiv ovoga, naravno, polazeći od globalnog pristupa, a to je da je nasilje u porodici zapravo direktno kršenje osnovnih ljudskih prava.Prvi dokument UN koji direktno tretira nasilje u porodici jeste Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije, poznata kao SIDOV konvencija, koja uvodi i pojam rodnozasnovanog nasilja. Odnosi se na svaku povredu učinjenu prema ženi i predstavlja uzrok i posledicu nejednakih odnosa moći koji kasnije utiču koji kasnije utiču i na podređeni položaj žena, ne samo u privatnom životu, već i u javnoj sferi života. Ipak, ključni međunarodni instrument u sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici jeste Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznata kao Istanbulska konvencija koju smo, podsetiću, kao osma država ratifikovali 2013. godine i koja je stupila na snagu 2014. godine.Kada smo ratifikovali Istanbulsku konvenciju Republika Srbija je uložila tzv. rezerve na pojedine odredbe Konvencije koje su se ticale usklađivanja našeg zakonodavstva sa Konvencijom, pogotovo neke odredbe Krivičnog zakona o čijim izmenama i dopunama danas razgovaramo, a podsetiću da Istanbulska konvencija obavezuje države potpisnice da inkriminišu oblike nasilja, kao što su psihičko nasilje, proganjanje, fizičko nasilje, seksualno nasilje i silovanje, prinudni brak, genitalno sakaćenje žena, prinudni abortus, prinudna sterilizacija, seksualno uznemiravanje, ali takođe podstrekavanje i pomaganje u izvršenju ovih krivičnih dela.Težnja Predloga zakona o sprečavanju nasilja u porodici u najširem smislu treba da obezbedi jednu dugoročnu politiku za sprečavanje i suzbijanje ovog nasilja, i to kreiranjem efikasnih mera prevencije, pre svega, sankcionisanjem počinioca, ali i pružanje podrške žrtvama korak ka prevenciji nasilja jeste predložen model, model poznat kao Zrenjaninski model koji podrazumeva funkcionisanje, odnosno stalnu saradnju nadležnih institucija, pre svih pravosuđa, odnosno javnih tužilaštva, centara za socijalni rad važna novina u ovom zakonu jeste i uvođenje evidencije nasilnika, odnosno onih protiv kojih je bilo prijave za nasilje u porodici. Do sada je ovom bazom raspolagao samo centar za socijalni rad, a zakon predviđa da ovom evidencijom raspolažu i područne policijske uprave, osnovna javna tužilaštva i centri za socijalni rad i sudovi.Verujem sudovi.Verujem da će ova sveobuhvatna evidencija doprineti u velikoj meri efikasnijoj zaštiti žrtava, jer će omogućiti nadležnim organima pristup podacima koji jesu neophodni za postupanje u donošenju odluka i uticati, čak, na uspešniju procenu rizika od neposredne opasnosti od nasilja u porodici i svakako koristiti i za monitoring i za ocenjivanje prakse pomoći žrtvama.Na kraju, verujem da će

Prevencija je nešto što je bitno. Ona mora biti zajednička aktivnost svih nadležnih institucija, ne samo pravosuđa i policije, već i centara koji se bave dečijom i socijalnom zaštitom. Naravno da sistem obrazovanja i zdravstva mora biti uključen u to i, naravno, nevladin sektor i različita udruženja.Kada je u pitanju prevencija, mi smo, o tome su i moje koleginice govorile, podnele amandman na član 6. Predloga zakona koji se upravo tiče prevencije i podrazumeva i donošenje nacionalne strategije koja bi, kao srednjoročan i planski dokument na period od pet godina, mogla da definiše i programe i mere i subjekte koji bi bili obuhvaćeni prevencijom.Osvrnula bih se ukratko i na izmene i dopune Krivičnog zakona o kome danas razgovaramo i obuhvata izvesne izmene i dopune zakona i svakako uvođenje novih krivičnih dela, kao što su: proganjanje, polno uznemiravanja, prinudni brak, genitalno sakaćenje žena, što jeste upravo naša obaveza kao potpisnice Istambulske konvencije.Izmena član 194. važećeg zakona otvorila je priliku da podnesemo amandman na prvi stav ovog člana zakona. Naš predlog tiče se preciznijeg definisanja psihičkog nasilja, na šta nas takođe obavezuje Istanbulske konvencija. Naime, u članu 33. Istanbulske konvencije precizno je definisana obaveza zemalja potpisnica da inkriminišu, pored ostalog, i psihičko nasilje koje je možda nedovoljno precizno definisano u članu 194. važećeg krivičnog zakonika.Smatramo da je ovo neophodno, da je neophodno razdvojiti fizičko i psihičko nasilje i da je ovo izuzetno važno u pogledu prevencije, buduće da psihičko nasilje u najvećem broju slučajeva porodičnog nasilja i prethodi fizičkom nasilju.U skladu sa odnosom države, kada je u pitanju nasilje u porodici, a to jeste stav nulta tolerancija prema nasilju u porodici, mi ćemo kao poslanička grupa podržati predloge svih zakona, Predlog zakona o sprečavanju nasilja u porodici i izmene i dopune Krivičnog zakona, uz jedan osvrt, bez obzira na broj od 347 podnetih amandmana, ja verujem da ima kvalitetnih amandmana koje možete da razmotrite. Nadam se da ćete i naše usvojiti, ali svakako postoje amandmani drugih poslaničkih grupa koje treba uvažiti. Hvala.

uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću se u svom izlaganju osvrnuti na Predlog zakona o sprečavanju nasilja u porodici.Na početku izlaganja konstatovala bih jednu činjenicu da je nasilje u porodici u skladu sa članom 194. Krivičnog zakonika, krivično delo i da je to činjenica koja mora biti svima poznata, kako bismo sprečili nasilje u porodici.U skladu sa tim Predlogom zakona pojam nasilja u porodici šire je definisan nego u porodičnom zakonu. Takođe, u odnosu na porodični zakon preciziran je krug lica koja mogu biti žrtve nasilja u porodici.Želela bih da istaknem primere dobre prakse sa lokala koji potvrđuju da su neka od ovih vaših predloženih zakonskih rešenja dobra. To je pre svega to da je prvi institucionalni stub kada je u pitanju na kojem počiva zakon je policijski službenik za sprečavanje nasilja u porodici.Komisija za praćenje i ostvarivanje rodne ravnopravnosti u opštini Vrbas koja je formirana 2005. godine, a od 2006. godine organizuje u okviru 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, okrugli sto sa temom „Porodično nasilje“, uspela je da okupi iz godine u godinu predstavnike svih relevantnih institucija, počev od Centra za socijalni rad, policijske stanice, doma zdravlja, nevladinog sektora, nacionalne službe za zapošljavanje, tužilaštva, suda, predstavnika osnovnog i srednjeg obrazovanja i niz godina u godini analiziramo podatke koje nam oni dostavljaju u Komisiji za praćenje ostvarivanja rodne ravnopravnosti. Ti podaci ukazuju upravo na to da se povećava poverenje upravo u policijske službenike i da su oni ti koji u najvećem broju slučajeva i sve više iz godine u godinu prijavljuju nasilje.Ono što doprinosi tome, to je svakako da su policijski službenici u opštini Vrbas, a isto tako i predstavnici centra za socijalni rad prošli obuku i da su senzibilisani kada je u pitanju nasilje u porodici. To je u mnogome olakšalo do sada njihov rad i da su imali razumevanje za žrtve nasilja.Iz tog razloga i ovaj okrugli sto postao je primer dobre prakse kada je u pitanju pokrajinska Strategija za nultu toleranciju prema nasilju, a isto tako želim da istaknem i da su lekari u domu zdravlja „Veljko Vlahović“ u Vrbasu prošli obuke Autonomnog ženskog centra i da su oni ti koji mogu da dokumentuju nasilje. Sve je to doprinelo da mi stvaramo nultu toleranciju za koju se zalaže i ovaj Predlog zakona.Zabrinjavajuće su činjenice o trajanju nasilja koje u 29% slučajeva više mesečno, u 71% višegodišnje, a u proseku traje pet godina. Period između prvog incidenta zlostavljanja i prijavljivanja iznosi u proseku devet godina i tri meseca. Stvarna saradnja različitih aktera u pogledu suzbijanja i sprečavanja nasilja u porodici kako ste naveli u obrazloženju zakona nije bilo adekvatno.Moram da istaknem da je u opštini Vrbas još u 2015. godini potpisan Sporazum o saradnji na lokalnom nivou institucija koje sprečavaju nasilje u porodici, kojima su precizirani koraci i postupci institucija koje sprovode kada dođu do saznanja za postojanje nasilja u porodici i nasilja nad ženama.Važno je da istaknem da je sličan bio Memorandum o postupanju situacije u nasilju u porodici, bio potpisan i 2005. godine i on je dao značajne rezultate. Predsednik opštine je revidirao članove koordinacionog tela, možda nije interesantno da ima i dobrih primera … u našoj državi, kada je u pitanju sprečavanje nasilja u porodici i pre donošenja ovog Predloga zakona. Još samo želim da potvrdim ovim primerima da su ovo neko od ovih rešenja zaista dobro i da se ono što se pokazalo na terenu da su kvalitetna rešenja.Navodim da to Koordinaciono telo za sprečavanje suzbijanja nasilja u porodici, koje je formirao predsednik opštine 2015. godine, u svom radu su predstavnici i policija, tužilaštva, doma zdravlja i Centra za socijalni rad. Od 2005. godine postoji savetovalište za brak i porodicu i sve usluge su besplatne. 2013. po predlogu resornog ministra Centar za socijalni rad formirao je interni tim za zaštitu od nasilja, a od 2008. godine Centar za socijalni rad obezbeđuje usluge neodložne intervencije 24 časa, sedam nedelji.Zaposleni i u Centru za socijalni rad i domu zdravlja i policijskoj stanici prošli su već vidove obuke i postali su senzibilisani kada je u pitanju sprečavanje nasilja u porodici.U okviru zaštićenog stanovanja postoji jedan rezervisani stan za privremeni smeštaj žrtve nasilja. Kao velika teškoća pokazao se smeštaj žrtava nasilja u sigurnu kuću iz razloga što taj smeštaj na mesečnom nivou samo za žrtvu iznosu oko 40.000 dinara i sa te strane je kao najefikasniji upravo pokazalo ekonomsko osnaživanje kroz jednokratne novčane pomoći u cilju obezbeđenja smeštaja po prekidu zajednice.Želela bih da naglasim, podnela sam jedan amandman koji je pod osnaživanjem žene podrazumeva i ekonomsko osnaživanje i želim da istaknem još jedan dobar primer u Vojvodini, gde je pokrenut program zapošljavanja žena žrtava nasilja. Ova mera je podrazumevala refundiranje bruto zarade u trajanju od 12 meseci, poslodavcima koji zaposle ženu žrtve nasilja i kroz ovaj program zaposleno je dvadesetak sprovođenju sistemskog rešavanja, suzbijanja nasilja u porodici neophodno je stalno širenje svesti, podrška i angažovanje svih društvenih aktera, kako donosioca odluka i državnih institucija, tako i civilnog sektora, kako javnosti, medija, tako i pojedinaca i u skladu sa ovim ja sam i u tom smislu predložila još jedan amandman na član 6. da se uključe i tela za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou tamo gde su formirane… **Maja

Srbije.Poštovana predsednice iznesite našoj ministarki da izražavam zadovoljstvo što je sve češće viđam u ovom visokom domu, što govori o samopregornom radu naše ministarke i njenom kabinetu, nema sumnje da će hitrim koracima koračati dobro utabanim putem koji je trasirao uvaženi njen prethodnik, gospodin ministar Nikola Selaković.Poštovane

na znanje gospodo narodni poslanici vama, a i građanima Srbije da je ekspoze predsednika Vlade gospodina Vučića, najtransparentniji,

73 prethodna ekspozea predsednika vlada, počevši od prvog ekspozea predsednika Vlade moderne Srbije Prote Mateje Nenadovića 1805. godine, do danas.Dajem na znanje gospodo narodni poslanici vama i široj javnosti da ekspoze predsednika Vlade,

stranici 86. ekspozea predsednika Vlade, gospodina Aleksandra Vučića piše, citiram

što znači da ih je više. Naprotiv, rekli bismo da ih je značajno manje, ali to znači da su se ljudi, posebno žene ohrabrile da dolaze pred nadležne organe. Zato ćemo doneti jedan novi zakon, zakon o suzbijanju porodičnog nasilja“, završen citat.Eto, poštovani narodni poslanici. Tako radi naš premijer Aleksandar Vučić i SNS po sistemu retko po sistemu retko viđenoj u političkoj kulturi, a taj sistem glasi – zapisano, rečeno, ostvareno. Evo, kako vidite premijer je ovaj Zakon o sprečavanju nasilja u porodici zapisao u ekspozeu na stranici 86, rekao 9. avgusta gospodnje 2016. godine u ovom visokom domu Narodne skupštine da će biti donesen taj zakon i ostvario, gospodo narodni poslanici. Evo ga danas pred vama ovde gospodo iz opozicije i iz vlasti i nadam se za dva, tri dana da ćemo ga Imate li primedbu gospodo narodni poslanici?Međutim, u članu 4. Zakona o sprečavanju nasilja zapisano je da se zakon primenjuje i na saradnju u sprečavanju nasilja u porodici krivičnim postupcima za krivična dela,

10 ih je iz domena seksualnog nasilja, a svega osam iz područja ekonomskog nasilja, fizičkog nasilja i psihičkog nasilja.Da li je možda, postavljam sebi i vama gospodo narodni poslanici, a i široj javnosti naučnoj, više trebalo možda nabrojati krivičnih dela iz domena ekonomskog, fizičkog i psihičkog nasilja ako znamo po nekim istraživanjima relevantnih od svih oblika nasilja da je najviše upravo bilo iz psihičkog oblika nasilja 46%, fizičkog 22 oblika itd, seksualnog šest i ostalo?Žene su prve osetile tranzicionu, ekonomsku krizu i prve su ostale bez posla, o tome je moj uvaženi kolega Marijan Rističević više govorio, a time i bez ekonomske samostalnosti. To je imalo i za posledicu i ekonomsku neostvarenost žene i ekonomsku zavisnost što je počesto bio jedan od uzroka porodičnog nasilja nad ženama.Gospodo narodni poslanici,

žene treba čitati, jer žene su neiščitane knjige, što ih više iščitavamo i spoznajemo više ih volimo, a nasilje nad njima sve više će nestati. To bi bio recept, a pošto je Vlada Republike Srbije donela program modernizacije Srbije, a to znači zdravog društva, a ono zasniva i na zdravoj porodici, ovaj Predlog zakona o sprečavanju nasilja u porodici jeste doprinos toj realizaciji gospodo, modernizacija Srbije.Da bismo suzbili nasilje u porodici na duži rok, ovo podvlačim, dakle, na duži rok, potrebno je raditi na suzbijanju nasilja u školi, a to znači raditi na prevenciji nasilja, a to je moguće jedino vaspitanjem i samo vaspitanjem dece i omladine do 18 godina.Stranka bivšeg režima nam je proterala uz pomoć soroševih kadrova vaspitanje iz porodice, iz škole, sportskih borilišta, medija, ulice do društva vršnjaka samim tim podsticala nasilje na tim mestima.

još je američki pedagog DŽon Djui rekao, citiram – „Ako država danas ne plati učitelje, platiće sutra 10 policajaca“, završen citat. Toga je duboko svesna Vlada Republike Srbije. Zato je kod povećanja plata upravo najveći postotak odredila za učitelje od svih postotaka.Nasilje ne smanjuje zlo. Naprotiv, ono ga umnožava. Uz pomoć nasilja možete ubiti lažova, ali ne možete ubiti laž, niti uspostaviti istinu. Uz pomoć nasilja vi možete ubiti onoga ko mrzi, ali ne možete uništiti mržnju. Uzvraćanjem nasilja nad nasiljem povećava se nasilje, donoseći još crnji mrak. Zato mržnja i nasilje ne mogu oterati nasilje i mržnju, nego samo ljubav i vaspitanje.Na kraju, kada je reč o korupciji ova vlast SNS je pokazala kako se bori protiv korupcije. Počela je od vrha i u tu svrhu procesuirano je sedam bivših ministara i pomoćnika i veliki broj direktora. Ono što je veoma važno, više kriminalci ne upravljaju ovom državom.Nadalje, državom.Nadalje, ovih dana u ovom visokom domu, gospođo predsednice i dame i gospodo narodni poslanici, čuli smo od nekih narodnih poslanika opozicije, neki su čak i predsednici minornih političkih stranaka, da Vlada Republike Srbije nije dostavila izveštaj o budžetu za prvih šest meseci spočitavajući Vladi korupciju. Nažalost, moram ih razočarati, dostavila je to 17. jula, evo ga, dame i gospodo, svima nama za šest meseci.

neistine na račun Vlade, predsednika Vlade i na račun ove većine, ako imate bar malo ljudskog morala poslaničkog morala i malo dostojanstva budite hrabri, ustanite večeras pred građanima Srbije i izvinite se nama, narodnim poslanicima, Vladi Republike Srbije, gospodinu premijeru i što je vrlo bitno i građanima Republike Srbije. Da li je tačno ovo, gospodo poslanici? Videću da li ćete ustati.Na kraju pozivam vas da svi skupa glasamo za ove zakone jer ćete bar na taj način vi iz opozicije pridoneti modernizaciji Srbije za koju se ova Vlada opredelila, opredelila većina nas narodnih poslanika u ovom visokom domu, a bogami i većina građana, rekao bih, preblicitarno, Republike Srbije. Hvala.

član 106. govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kome se vodi rasprava. Naučio sam čak i napamet.Repetitio mater studiorum est

i njoj nije to baš toliko ozbiljno.Koliko vidim neko gleda ovaj prenos i piše pluseve svim poslanicima iz vladajuće koalicije ko će koliko da se

pošto ste zloupotrebili Poslovnik, dva minuta manje vašoj grupi. Zloupotrebili ste Poslovnik.Ne, ne, nije, profesor Atlagić je savršeno govorio o temi, treba imati veliki stepen obrazovanja, biti profesor na Univerzitetu i razumeti. Nije sve instant kultura, instant obrazovanje, znate. Treba pročitati puno knjiga da bi shvatio, a pošto vas ne interesuje član 106. nego ovo drugo što ste govorili, dva minuta manje. Tako je, jer ste poslanička grupa koja stalno opominje na pridržavanje Poslovnika.Tako

Narodne skupštine.Ovo nije prvi put, povodom toga sam uputio i poslaničko pitanje vama, kao predsednici Skupštine, a i drugim saradnicima vašim u kabinetu predsednice Skupštine, uobičajena praksa je postala da mi iznosimo, odnosno govorimo koristeći anglosaksizme.Prema tome, mi nemamo po Ustavu premijera, nego imamo predsednika Vlade. Mi nemamo parlament, nego imamo Narodnu skupštinu. Prema tome, kao što je neprilično da domen Narodne skupštine bude parlament, umesto Narodna skupština,

Zakona koji nam je stigao, koji se tiče organizacije nadležnih državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, upravo kaže da imamo određene probleme i da su oni uočeni i da zbog toga treba redefinisati državne organe, da bi se efikasnije borili protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma, a prethodni govornik je rekao da je Vlada dala sjajne rezultate. Pa, sada moramo da utvrdimo da li je bio u pravu taj poslanik ili je u pravu predsednik Vlade, kada nam pošalje ovakav jedan zakon ili obrazloženje.Juče sam obećao kolegi Balši Božoviću, pošto sam bio predmet njegovih kritika, mada on očigledno nije dobro čitao dnevni red i ne zna o kojim sve zakonima raspravljamo, da ću govoriti i o jednom zakonu o kojem juče nisam stigao, to je Predlog zakon o sprečavanju nasilja u porodici.Vidim da je većina poslanika najveći deo vremena govorila upravo o ovom Zakonu i mislim da nema spora u ovoj sali da svih 250 narodnih poslanika se zalaže da se žrtve nasilja zaštite na najbolji mogući način. Siguran sam da i Vlada Republike Srbije ima takvu istu nameru. Siguran sam da su do sada Vlada i svi nadležni državni organi u domenu svojih kompentencija i znanja to pokušavali i činili najbolje što su

znači i dalje je postojalo. Pa, ne možemo reći ni da je krivica do vlasti, jer i od 2012. do danas mi i dalje imamo to krivično delo.Samo po sebi, kažnjavanje i normiranje ne može da dovede do suzbijanja i iskorenjavanja tog dela, treba raditi na prevenciji. Ja sam juče ukazao da ovaj naziv zakona nije adekvatan, jer ovde se uopšte ne govori o krivičnim delima i nepravnim sredstvima kojima se vrši nasilje u porodici, već se govori o načinu organizovanja međusobne koordinacije i multiresorske saradnje između državnih organa na primeni Krivičnog zakonika, Porodičnog zakona i drugih zakona kojima se sprečava nasilje u porodici.Mi imamo i Ustav i pomenuti Krivični zakonik i Zakonik o krivičnog postupku i Porodični zakon i Zakon o policiji i Zakon o tužilaštvu i Zakon o zabrani diskriminacije i Zakon o socijalnoj zaštiti, svi oni su do sada na pravi način uređivali ovu materiju. Tako da, imate i deo u obrazloženju koji kaže da donosite zakon kao pokušaj da se reši problem koji postoji u Srbiji i koji se ogleda u nedovoljnoj koordinisanoj saradnji organa koji su nadležni da sprečavaju nasilje u porodici i zaštite zaštite i pruže punu podršku žrtvi. Što znači, vi sami priznajete da državni organi nisu bili u stanju da koordiniraju, ali je totalni apsurd da vi donosite zakon da biste pokrili nesposobnost i nerad državnih organa.Znači, organa.Znači, ovakva pitanja se ne uređuju zakonom. To je jedan veliki apsurd da donosite zakon kojim ćete pokušati da naterate državne organe da rade svoj posao. To je zaista veoma čuda stvar koju ste stavili u obrazloženje.Dalje, izmenama Krivičnog zakonodavstva i Porodičnog zakona se uvek postiže bolja zaštita porodice. Postavljam jedno pitanje, u članu 3. pominjete skup mera, kakav je to skup mera?

u članu 3. kažete - od skupa mera kojima se otkriva da li preti neposredna opasnost od nasilja u porodici i skupa mera koja se preduzimaju.Kakav je to skup mera? To je suprotno od načela zakonitosti. Sam predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava je na Odboru rekao da zakon mora da bude i precizniji, odnosno da moraju da postoje jasniji mehanizmi da bi mogao da se primeni. Ovako široka formulacija je apsolutno ne primenjiva, u praksi ovo ne može niko da sprovede ili otvara mogućnosti za zloupotrebu.O Pravosudnoj akademiji sam već rekao šta imam, ali vidim da smo se dosta svi okretali još jednoj temi, temi evidencije. Mislim da je ovde jedan ozbiljan problem oko tih evidencija, najpre što nema jedinstvene metodologije sačinjavanja evidencije i da će u praksi ovo biti ne moguće ostvarivo, ali je druga stvar, mislim da će Ustavni sud oboriti ovaj zakon, jer je protiv Ustavno da se vode evidencije. Mi ovde pričamo o licima koja su sa formalno-pravnog stanovišta nevini. Ne postoji najniži deo sumnje da su počinioci, odnosno da preti da će da počini neko krivično delo, što je vrlo sporno da policija vodi evidenciju o takvim ljudima.Znači, drugo je da li su oni već ušli u krivični postupak, odnosno da li je taj postupak okončan nekom osuđujućom odlukom suda, presudom tj. ali ovo su formalno-pravno nevina lica, tako da je to vrlo, vrlo sporno.Da se osvrnem na sva četiri zakona koje ste predložili, moram da prozovem i predsednike Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Beograda, koji danas ćute, juče ćute, a očekujem da će se u narednim danima oglasiti i kritikovati ove zakone. Oni očigledno isto tako ili ne rade svoj posao ili su i oni krenuli nekom linijom manjeg otpora. Hvala.

Balša Božović. **Balša Božović** Zahvaljujem.Malopre ste rekli, predsednice, da smo se Srđan Nogo i ja dogovorili da izazivamo replike. Srđan Nogo i ja ne možemo ni oko čega da se dogovorimo, nemojte uopšte da budete zabrinuti kada je to u pitanju, verujte

Kada pričamo o žrtvama nasilja u porodici, Dveri pokazuju posebnu nervozu, kada govorimo o zaštiti od nasilja u porodici, pre svega, kada su u pitanju žene, kao neka posebna, kako bih rekao, zabrinutost da se ne pretera u zaštiti žena od nasilja. Mislim da se u tom smislu, ne samo razlikujemo, nego da uopšte ne vidim razlog, kada pričamo o ovako osetljivoj temi, da se konstantno dovodi u sumnju namera ovog zakona, koji nije potpun, Predloga zakona, pardon, koji nije potpun i mi ćemo ga ispravljati amandmanima, ali očigledno postoje politike u ovoj sali koje ne vide to uopšte kao problem.Govorili smo o statistici, govorili smo o tome u kakvom su položaju žene danas u Srbiji i mislim da je veoma važno da i Pokret Dveri shvati koliko je ovo gorući problem našeg društva i da ne budu zabrinuti da će se žene nekako previše zaštiti. Nikada nije previše zaštite kada su žene u pitanju u Srbiji i mislim da je veoma važno iz tog razloga da i oni budu ti, odnosno vi da budete ti koji ćete podržati ovaj zakon i sve amandmane koji budu išli uz njega. Zahvaljujem.(Boško

na repliku. Pročitajte lepo Poslovnik ili uzmite kurs od kolega do vas. Znači, pravo na repliku ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe. Koliko ja znam, ovlašćeni predstavnik je gospodin Srđan

Važno je da smo razjasnili ovaj detalj.Gospodin Balša Božović je zaista na jedan krajnje nekorektan način potpuno pogrešno protumačio poziciju Dveri u vezi sa ovim zakonom o sprečavanju nasilja u porodici. nema normalnog čoveka u Srbiji koji može da podrži bilo kakvo nasilje, a posebno nasilje u porodici. Znači, normalnog čoveka koji tako nešto radi ili podržava nema.Ali, da vi donosite jedan zakon… Uostalom, gospodine Božoviću, zašto DS, kad je toliko pametna, nije rešila problem nasilja u porodici za vreme svoje vladavine? Ili zašto SNS, kad je sada toliko pametna, u prethodnih pet godina nije rešila problem nasilja u porodici? A zanemarujete jednu ozbiljnu mogućnost zloupotrebe koju donosi ovaj zakon – mogućnost da policija, centri za socijalni rad i druge institucije ove države počnu da uplivišu u naše porodične odnose, uđu u našu privatnost i arbitriraju u našim porodičnim sukobima, svađama i tekućim životnim problemima.Onda ćemo doći u situaciju da, recimo, kada se posvađaju muž i žena i žena iz određenog razloga prijavi muža za ne znam kakvo nasilje, dolazi policajac koji će određivati da li je tog nasilja bilo, da li će tog nasilja biti i onda lepo pošalje tog muža u zatvor na osam sati, na 48 sati, na osam dana. Zašto će taj policajac to uraditi? Pa da ne bi kasnije imao problem jer ako to ne uradi, biće optužen da je on kriv ako do tog nasilja kasnije i dođe. Šta iz toga proizilazi? Da će svaki poziv, za svaku najmanju porodičnu svađu, svaka komšijska prijava biti tretirana tako što će muškarac biti poslat u pritvor.

Izvolite, gospodine Božoviću, i završavamo sa ovim replikama. **Balša Božović** Zahvaljujem, gospodine Arsiću.Dakle, stvar je u tome što postoji osnovno nerazumevanje šta je intencija

To su zakoni o oduzimanju oružja nasilnicima u porodici, to je zakon o udaljavanju nasilnika na dve nedelje iz domaćinstva. E, sada vi kažete da je to privatna stvar. Ne može nasilje da bude privatna stvar neke porodice. Dakle, ne možemo da se ponašamo kao da je to sad nešto što se tiče nekog tamo i da kažemo, na primer, kao evo maločas što smo govorili o tome, češće se u većini slučajeva prijavljuje glasna muzika iz komšiluka nego nasilje. To je deo kulture koji moramo da menjamo. To su neke vrednosti u našem društvu koje moramo da promenimo. Ne možemo da smatramo nasilje ličnom stvari neke porodice ili privatnom stvari bračnog para. To nije to. To jednostavno nije ideja.Ideja je da se suzbije nasilje i mnogo toga smo radili u prethodnom periodu. Godine 2005, ponavljam, DS nije bila na vlasti, a u međuvremenu smo predlagali zakone u ovih pet godina koji nisu naišli na potrebnu podršku vladajuće većine, kako bi došli na dnevni red i bili usvojeni. Mogli smo možda neke živote da spasimo time što smo zakone i Dušana Milisavljevića i Dragana Šutanovca i Aleksandre Jerkov stavljali na dnevni red i usvajali ih, u redu, bolje pre nego kasnije, ali hoću da vam kažem da je to stvar kojom se suštinski razlika pravi između politike DS i politike Dveri, koja ovaj problem apsolutno ne razume. Zahvaljujem.

godina ste imali pa ništa niste rešili. Ovo je problem viševekovni ovde u Srbiji, s tim što, naravno, nikako ne mogu da se složim sa tezom da je to naša kultura da imamo porodično nasilje.Molim zaista ljude da ne vređaju srpsko društvo na takav način, zato što to nije kultura srpskog naroda, na kraju krajeva, mi smo pravoslavni narod, u skladu sa pravoslavnom etikom, to je apsolutno nešto što je suprotstavljeno. Nemojte da takve stvari spočitavate našem narodu.To što ima primitivaca, to znači da mi hoćemo konkretno njih da eliminišemo u smislu ovakvog zakona i mi radimo nešto konkretno. Ponovo to naglašavam. Ovo je jedina Vlada koja je uradila nešto konkretno. Donela je neke zakonske odredbe, to je inkriminisala u krivično zakonodavstvo. Niko to do sada nije uradio, ali apsolutno niko, nego se sve svodilo na demagošku priču o navodnom uočavanju problema porodičnog nasilja. Pa jeste, uočili ste problem i šta ste uradili? Ništa. Samo ste trošili pare koje su se dobijale iz evropskih fondova i te pare su negde nestajale i niko ništa ovde nije radio.Ovo je prva Vlada koja radi nešto konkretno i mi vam garantujemo da ćemo suzbiti porodično nasilje u najvećoj mogućoj meri. Nikad nije apsolutno moguće sve suzbiti, ali ćemo suzbiti u najvećoj mogućoj meri zato što želimo da imamo jedno normalno društvo i želimo takve primitivce da eliminišemo iz našeg društva. Hvala.

Nastavljamo dalje.Reč ima narodni poslanik Ana Stevanović. Izvolite. Zahvaljujem se, predsedavajući.Uvažena gospođo ministarka, sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, iako načelno podržavamo pokušaj da se krivičnopravno sankcionišu određene radnje u privredi, a tu pre svega mislim na primanje i davanje mita, zloupotrebu poverenja, proneveru i prevare u obavljanju privredne delatnosti, koja krivična dela svakako treba uvesti u krivično zakonodavstvo i ipak smatram da je Vlada ovim predlogom još jednom pokazala ne samo neozbiljnost i nepoznavanje osnovnih pravnih pojmova, već i svoju nameru da nastavi sa zloupotrebom pravosuđa u dnevnopolitičke svrhe.Evo o čemu se ovde radi. Iako bi sve radnje koje su u biti protivne javnom poretku već bile inkriminisane uvođenjem novih dela, Vlada i dalje insistira na tome da se u Krivičnom zakoniku, doduše modifikovano, zadrži delo zloupotrebe položaja odgovornog lica. Ovo nam govori da Vladu ne interesuje to što se uređeni svet već godinama čudi ovom delu inače nasleđenom iz komunističkog doba, koje je tada i služilo za političke obračune, ali je makar imalo nekog smisla. Direktor koji je u komunizmu, gde fabrike nisu u privatnoj, već društvenoj svojini, u suštini predstavlja služeno lice, a svaki prekomerni profit, shodno tadašnjem društvenom sistemu, za protivpravnu imovinsku korist može biti krivičnopravno odgovoran za samu radnju i posledicu. Zato svako odstupanje direktora od granica svojih, namerno kažem, službenih dužnosti i može biti sankcionisano, ali samo u tom društvenom sistemu, zato što je samo tada i imalo logike.Dame i gospodo, ne znam da li je Vlada svesna da društvene svojine više nema i da je za tržište ovo delo krajnje neprecizno, široko i samim tim neprihvatljivo, a da posebno nije u skladu sa pravom na imovinu iz člana 58. Ustava Republike Srbije. Ako odgovorno lice, direktor neke firme, nešto proneveri, primi ili da mito, nekoga prevari ili zloupotrebi poverenje, biće krivično gonjen. Čemu onda služi ovo delo? Praksa je pokazala koliko je ovo delo negativno uticalo i na pravnu sigurnost i na pravnu izvesnost. Ovo delo je nastalo iz dela zloupotrebe službenog položaja i njegovim prostim kopiranjem i zamenom „službenog lica“ za „odgovorno lice“. Ovako neprecizno i široko definisano delo za koje nije potrebna namera je dovelo do toga da su tužilaštva u najvećem broju za krivična dela u privredi koristila ovaj član, umesto konkretnih članova koji se tiču pronevere, mita, prevare i zloupotrebe poverenja. Ukoliko postoji još konkretnih oblika pribavljanja protivpravne imovinske koristi, Krivični zakonik bi morao konkretno da ih definiše.Za kraj bih se osvrnula i na novo delo – zaključivanje restriktivnog sporazuma. Ne može svaki restriktivni sporazum biti objekt krivičnog dela, već samo onaj u kome su učesnici pristupili sa namerom za protivzakonitim delovanjem. Potpuno je neprimereno da upravni postupak pred Komisijom za zaštitu konkurencije, gde se utvrđuje da li je sporazum restriktivan i gde su novčane kazne ogromne, ima kazneni karakter. Koji od ova dva postupka ima primat?U kom su odnosu upravni spor povodom rešenja Komisije za zaštitu konkurencije i krivični postupak? Da li se krivični postupak pokreće tek pošto je ispraćen pravni lek za rešenje komisije i okonča se upravni spor pred upravnim sudom?Ne znam da li je Vlada svesna koliko su odnosi konkurencije komplikovani i koliko je opasno dozvoliti svaki restriktivni sporazum bude radnja izvršenja krivičnog dela. Činjenica je da mali broj kazni izrečen za monopolsko i kartelsko delovanje govori o neuspešnosti komisije i zakona koji štite konkurenciju.

Zahvaljujem predsedavajući.Srpski pokret Dveri pozdravlja to što se Vlada Republike Srbije bavi porodicom i nasilje zaista jeste jedan od najvećih problema. Mi se već 18 godina bavimo promocijom porodičnih vrednosti i predlažemo porodični model društva i mene veoma raduje da evo sve hrabrije sve političke partije razgovaraju na tu temu i prihvataju naše sugestije, ali rešenja koja se nude nisu dobra.Mi se slažemo da nasilje mora da ima nultu toleranciju ali da bismo prosto smeli da ohrabrujemo žene, da prijavljujemo nasilje, mi moramo stvoriti dobar ambijent njima za to. Žena ima mogućnost da bude mesec dana u Sigurnoj kući, mi je zakonom štitimo dva meseca tako što ćemo udaljiti nasilnika, ali šta posle? Jako mi je žao što smo ovde mogli da čujemo vređanje žena koje nisu obrazovane. Ne trpe one nasilje zato što su neobrazovane već zato što su mudre, zato što su procenile da ih niko neće trajno štititi jer će nasilnik da se vrati i da se sveti.Dakle, sveti.Dakle, mi moramo stvoriti pravi ambijent koji podrazumeva njenu ekonomsku nezavisnost, primenu zakona, da makar primenjujemo postojeće zakone. Mediji tu imaju strašno veliku ulogu. Zašto ne bi prikazivali fotografije nasilnika i objavljivali podatke o tome šta je pravosuđe uradilo, kako su ti nasilnici kažnjeni, a ne da sebi podižu tiraž tako što će unakažene žene stavljati na naslovne strane.Na kraju, pravilna procena prioriteta. Mi trenutno u vrhu države imamo šampiona u lošim procenama i Dveri će se potruditi da to promene. Hvala.

Evo šta kaže jedan od članova ovog zakona. U poslednjim verzijama spominje se uvođenje još jedne apsolutno nepravne kategorije kao što je ekonomsko nasilje. Ono će se odrediti kao oblik psihičkog nasilja koje predstavlja uskraćivanje, kontrolisanjem pristupa novcu, odnosno nejednaku nedostupnost zajedničkim sredstvima.Šta to znači? Na koga se ovo odnosi? Da li to predlagač propisuje kako će članovi porodice da dele svoja primanja? Hoće li deca imati pravo da odlučuju o raspodeli porodičnih sredstava a ako im roditelji to ne daju da ih i zato prijave kao porodične nasilnike? Šta je ovde problem, gospođo ministre? Problem je definicija nasilja.Gospodin Božović ne razume, jedno je nasilnik, dokazani nasilnik, a drugo je sumnja na nasilje zbog koga vi nekoga možete da izbacite iz sopstvenog stana. Dovoljno je da ga neko prijavi komšija, žena, bilo ko i vi na osnovu te sumnje jednostavno nekoga možete da uhapsite, da ga pritvorite, da mu oduzmete imovinu, da mu oduzmete dete. Gde je granica zloupotrebe ovako novog pravnog instituta koji vi ovde uvodite? Gde je granica vašeg uplivisanja u porodičnu i privatnu stvar? To je tema koju Dveri ovde postavljaju, a naravno da smo svi za to da se ograniči bilo kakvo nasilje, da se kazne nasilnici, da se ne dozvoli nasilje nad bilo kim, ne samo nad ženama, nad starijim licima, nad decom, nad bilo kime.Dakle, poenta je priče, nemojte da dozvolimo da zakonom ostavimo mogućnost za zloupotrebu pravnog instituta, za preširoku definiciju nasilja i da onda neko to može da zloupotrebi za razne obračune sa onima kojima se ne sviđa.(Balša Božović,

104, znate vi vrlo dobro koji član, gospodine Martinoviću, a ako ne znate, pročitajte Poslovnik, poslanik ste toliko dugo.Dakle, ne možete na osnovu toga što vi sumnjate da smo se mi dogovorili. Nismo se dogovorili jer ne možemo ni oko čega da se dogovorimo gospodin Obradović i ja. Ako me napada zbog toga što ja nešto ne razumem, onda je red da mi date pravo na repliku.A hteo sam da kažem da je upravo taj amandman koji smo mi podneli, amandman koji glasi da se stav 5.

to što je kolega Martinović od vas tražio član, primenu člana, da se izjasnite na osnovu kog člana reklamirate Poslovnik, regulisano je članom 103, a to znači da morate da prijavite i član za koji smatrate da je povređen.Međutim, član 104. kaže ovako – Ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe navodeći njegovo ime i prezime ili funkciju, odnosno pogrešno protumači njegovo izlaganje, narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi ima pravo na repliku. Ako se uvredljivi izrazi odnose na poslaničku grupu, odnosno političku stranku čiji narodni poslanici pripadaju toj poslaničkoj grupi u ime poslaničke grupe pravo na repliku ima predsednik poslaničke grupe ili ovlašćeni, naravno postoji i član koji to reguliše.Ovo čitam zbog građana, ne zbog vas, vi to jako dobro znate. O korišćenju prava iz stava 1. i 2. ovog člana odlučuje predsednik Narodne skupštine. Znači, predsedavajući određuje da li je bilo uvredljivog izlaganja nekog kolege poslanika ili je neko pogrešno protumačen. Znači, nikako nisam mogao da prekršim taj član,

Ukazujem na povredu člana 107, gospodine Arsiću.Naravno, da postoji dogovor, to vide svi građani Srbije koji prate ovaj prenos, ja ću malo da prozovem tebe, pa ti posle prozovi mene pošto više vremena nemamo, a imamo malo poslanika. Da bismo dobili na vremenu malo će jedan da proziva drugog, malo drugi ovog prvog i

koji je ženi stavljao novac u grudi, u martu 2012. godine u hotelu „Đerdap“. Naravno, da takva dvojica mogu da se dogovore zato što su i jedan i drugi zato što su i jedan i drugi suštinski su protiv koncepcije da se zakonom spreči nasilje u porodici i nasilje nad ženama. Jedan je vršio nasilje, direktno, fizički, a drugi ima predsednika koji je ponižavao ženu, koji je sa nagog ženskog tela, on i njegove partijske kolege jeli šunku, sir, grožđe i lubenice i to vam je danas pokazao na fotografijama Marijan Rističević.

Član 108. je povređen iz prostog razloga što je gospodin Martinović dobacivao vama da li da mi date repliku ili ne i na osnovu toga niste vodili računa o redu na sednici.Ne možete da dozvolite gospodinu Martinoviću da zloupotrebljava Poslovnik i da priča besmislice, jer takve besmislice utiču, gospodinu Arsiću, na to da zbog ovakvih laži i neistina je ženu Dragana Šutanovca, suprugu, napao čovek na ulici, udario je pesnicom u leđa. I taj slučaj je prijavljen policiji. Jer, nikome nije palo na pamet da zloupotrebljava u političke svrhe tako skaradan čin.Zbog čin.Zbog ovakvih stvari koje govori gospodin Martinović to se dešava svakodnevno i desilo se jednoj ženi, ženi predsednika Demokratske stranke. A vi dozvoljavate da na ovaj način dovodite u nepriliku nečiju porodicu, e to je sramota, gospodine Arsiću. Ovo je rečnik koji dovodi do nasilja kako u porodici, tako i na ulici. Ko se dogovorio? Šešeljev

dokazali da od toga nema ništa.Povreda Poslovnika, narodni poslanik Aleksandar Martinović. Božoviću, kažite mi da li ova žena kojoj vaš predsednik stranke stavlja novac u grudi, da li je to nečija majka? Da li je to nečija supruga? Kažite mi, gospodine Božoviću, da li je nečija majka, da li je nečija supruga naga žena koja leži na stolu dok oko nje orgijaju funkcioneri Demokratske stranke, a na njoj nasečena pršuta, banane, lubenice, grožđe i ananas?Kažite mi, gospodine Božoviću, da li je ovo nasilje nad ženama, da naga žena leži, a da su joj noge prekrivene pršutom, oko nje kruške, grožđe, lubenice? Kažite mi da li je ova žena nečija majka, nečija supruga? I onda se nađete vi, vi kome je predsednik stranke Dragan Šutanovac koji je ovakve stvari radio, drži lekcije o poštovanju žena u Srbiji. Vi da pričate o poštovanju bilo čijih prava, vi koji ste žene tretirali kao najgore moguće roblje? Ovako se Turci nisu odnosili prema Srbima za 500 godina njihove vladavine.

Gospođo Stamenković, znači, vi se odričete prava na diskusiju. Ja sam tako razumeo. Idemo dalje.Reč ima narodni poslanik Jasmina Nikolić.(Balša

na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?Reč Boško Obradović. **Boško Obradović** Poštovani predsedavajući, poštovana gospođo ministre, koju zaista pozdravljamo kao jedno novo i sveže lice na našoj političkoj sceni, međutim, ne možemo se nikako složiti sa vašim zakonskim predlozima.Evo, šta vi kažete na jednom mestu u Predlogu zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Kažete da će ministar nadležan za poslove porodične zaštite, zajedno sa drugim ministrima, sporazumno donositi pravilnik o saradnji kojim se bliže uređuju međusobna prava.Gospođo ministre, Vlada Republike Srbije nema ministra zaduženog za porodičnu zaštitu, i to je tragedija Vlade Republike Srbije. Govorili smo mnogo o značaju osnivanja, osnivanja, formiranja ministarstva za brigu o porodici i ako je ovo vaša želja da jednog dana dođemo do tog ministarstva, to je velika i važna stvar, ali ako je vaša ideja da sada formirate nekakav fantomski demografski savet u kome ćete ponovo Aleksandra Vučića da stavite na čelo, po toj neverovatnoj ideji Slavice Đukić Dejanović, onda ćemo proći onako kako smo prošli sa Biroom za koordinaciju Mislim da sam apsolutno u temi, gospodine predsedavajući.Šta je ovde problem? Problem je, dakle, što se svi mi ovde slažemo da se mora zaustaviti nasilje u porodici i uopšte u društvu, ali se ne slažemo oko toga kako da se to učini.Vi uopšte ovde ne govorite o suštinskim stvarima, o prevenciji nasilja u našem društvu. Da li je bilo ko ovde danas rekao šta je problem naših porodica danas? Alkoholizam, droga, nezaposlenost, nasilje koje se reklamira na medijima. Pogledajte rijaliti šoue koje vi podržavate. Pogledajte nasilje koje se odvija u rijaliti šouima. Što, gospodo naprednjaci, ne zabranite rijaliti šou, pa ćete time da smanjite nasilje u ovome društvu? Zašto ne utičete da bude manje nasilja na našim medijima, pa ćete time da smanjite nasilje u našem društvu? Koliko su porodice danas preopterećene prezaduženošću, otimanjem porodičnog doma od strane privatnih izvršitelja, bankarskim derikožama? Da li je bilo ko pomenuo te probleme sa kojima se suočavaju naše porodice i da li to može biti izvor raznih frustracija, porodičnih svađa, pa i koren možda nekog nasilja u porodici?Vi želite ovakvim nametanjem, usklađivanjem sa EU, usklađivanjem, usaglašavanjem sa nekakvom Istanbulskom deklaracijom prepisivanjem stranih zakona da veštački rešavate nešto što je trebalo da rešavate međuresorno saradnjom raznih ministarstava, što ste već imali po postojećim zakonima. Zašto pet godina niste rešavali taj problem?Ono problem?Ono na šta mi ovde ukazujemo, nećete ga rešiti ni na ovaj način. napravićete nove probleme, napravićete mogućnosti zloupotrebe. Da vam navedem konkretan primer. Moja supruga radi u centru za socijalni rad, kao pedagog socijalni radnik. Ona će biti suočena sa ovom situacijom da je poziva policijski službenik kome je neko prijavio neku potencijalnu mogućnost nasilja u nekoj porodici. Šta će ona da uradi? Ona će naravno da donese hitnu meru i da pošalje potencijalnog nasilnika u pritvor. Zašto? Da skine odgovornost sa sebe. Neće da bude odgovorna za bilo šta drugo, ne zanima je šta se desilo. Policijskog službenika ne zanima šta se desilo. Oni će preventivno da hapse, da šalju ljude u pritvor, jer je neko rekao da postoji mogućnost nekog nasilja.Čekajte, nasilja.Čekajte, vi ste pravnik, vi valjda znate šta je optužba, šta je presuda, šta je nasilje koje je dokazano, šta je nasilje koje je procesuirano, šta je nasilje koje na svaki drugi način zaista dokazano krivično delo, a šta je optužba za nasilje, koja je nedokazana, koja možda ne postoji, koja je možda nečija zloupotreba, koju možda neko koristi da bi nekome namestio nešto, da bi se okoristio, da bi nekoga oklevetao, da bi nekome namestio neko suđenje.Dakle, iznova imamo onu situaciju u kojoj je genijalno definisano u ovom drugom zakonu koji je ovde predviđen da će se zakon primenjivati od 2018. godine, a vi ga sada donosimo po hitnom postupku.

Zahvaljujem kolega Obradoviću.Reč ima narodni poslanik Marinika Tepić. **Marinika Tepić** Zahvaljujem predsedavajući.Uvaženi gosti, članovi republičke Vlade, koleginice i kolege narodni poslanici, onoliko koliko sam čula u trajanju prethodne rasprave gotovo da niko nema dilemu da je potreba ovog zakona neupitna. Imamo samo nekoliko dilema, odnosno pokušaja da ga upotpunimo i poboljšamo kroz dodatne

moju veliku žalost, ima i kolega koji priznajem, nisu razumeli suštinu ovog zakona u nekoliko navrata su pokušali da relativizuju čitav ovaj problem, postavljajući ga na osnovama potencijalne zloupotrebe od strane žena, što mislim da je nedopustivo da se u tom tretmanu postavlja na dnevni red, pa čak i u okviru nekog opravdanja ovde u Narodnoj skupštini, naročito ne kada raspravljamo o ovakvoj zakonskoj inicijativi.Upravo u tom smislu postoji u samom postupanju, u samoj hronologiji onako kako predviđa ovaj predlog zakona, ne pritvor od osam sati i ne zatvor od 48 sati, nego su to sve postupci ka potencijalnom drugačijem ili pritvorskom zaustavljanju nasilnika ili potencijalnog nasilnika, ukoliko prekrši ove izrečene hitne koliko sam razumela verujem da jesam, osam sati traje zapravo procena nadležnog specijalizovanog policajca koji je u sedištu policijske uprave i koji ima jedan vrlo sadržajan upitnik, između ostalog, a i vrši druge procene u koordinaciji sa drugim resornim službama, da bi uopšte procenio hoće li izreći hitne mere naređenja, udaljenja nasilnika iz stana, odnosno porodičnog okruženja ili eventualno zabrane žrtvi.Ono što nas brine jeste šta se dešava u situacijama u kojima je hitna mera izrečena, u konkretnom slučaju mera udaljenja iz stana u trajanju od 48 sati, odnosno 40 sati, pošto će se sigurno uzeti u obzir ovo osmočasovno vreme zadržavanja kada nadležni policijski službenik obavlja procenu, pre nego što izrekne hitnu meru, šta se nakon toga dešava sa nasilnikom? Mi nismo videli odgovor na ovo pitanje u ovom Predlogu zakona i smatramo ga ključnim da bi ceo ovaj preventivni proces imao smisla.Već sam rekla da sam u komunikaciji sa ljudima na terenu koji će sutra biti zaduženi za sprovođenje ovih mera, mogla primetiti njihovu zabrinutost upravo od trenutka izricanja izricanja mere udaljavanja iz stana, kada ne znamo gde će boraviti potencijalni nasilnik ili nasilnik, gde će ga oni naći ukoliko se on sam ne javi, onako kako zakon predviđa, nakon isteka mere od 48 sati, gde će znati da ga traže? Ako je parcijalni model austrijskog zakona bio u nameri da se ovde primeri, nije se to postupanje zaokružilo, tako da se npr. predviđa da se tačno zna gde će boraviti na nekoj drugoj adresi potencijalni nasilnik ili eventualno da mu se obezbedi, što znam da podrazumeva dodatne troškove, smeštaj tamo gde može da bude na na sigurnom u smislu praćenja šta on radi.Kao što sam rekla, on apsolutno može besan i ljut, zbog izricanja mere da ode u kafanu, da se napije, da uskoči kroz vrata ili prozor i da ubije žrtvu. Međumera ovde nema.Ono što je za nas takođe diskutabilno jeste ne predviđanje obaveštavanja žrtve o izrečenim merama, tako da ona ne može ni da zna kada nasilnik pokuša da prekrši meru ili je prekrši kako bi prijavila da je on u prekršaju.Ono što takođe bih volela da čujem u odgovoru ministarke, jeste kako je predviđena ova obuka, s obzirom da je zakon u planu da bude primenjen, odnosno da stupi na snagu za dosta meseci od današnjeg dana, od 1. juna naredne godine, što mislimo da je kasno, a ima naznaka da će se raditi o jednodnevnoj obuci. Volela bih da čujem da li je tačno i radovalo bi me da to nije tačno, ali ne možemo da vidimo s obzirom da zakon ne propisuje pravilnik. Kako će izgledati ta obuka, ko će biti zadužen? Mi smo mogli samo da zaključimo da je ovde najbitnija stvar sertifikacija ljudi koji će proći obuke, a ne kako će ta obuka izgledati.Ono što je takođe diskutabilno za LSV i mi ćemo amandmanom pokušati tu da intervenišemo jeste da savet koji je u nameri da se konstituiše kao vladino telo, ovaj član predviđa da može po potrebi uključiti i predstavnike organizacija civilnog društva. Smatramo da taj savet mora u svom sastavu imati bar jednog člana reprezentativnog udruženja, odnosno organizacije civilnog društva, upravo zbog toga što ovaj savet pretpostavljam da će biti političko telo, u odnosu na to kako je opisan njegov sastav. Smatramo da je potreban i taj eksterni član koji nije član Vlade, koji ne radi u organima državne uprave, da bude deo ovog saveta kao korektivni faktor i kao neko ko se svakodnevno, možda i češće sreće sa žrtvama nasilja ili sa informacijama koje je i do sada prikupljao, a nadležni organi to nisu.Ono što je takođe problematično za nas, tu ćemo isto pokušati da vas zamolimo da uzmete u obzir ovaj amandman i da ga usvojite kao predlagač, jeste član 35, odnosno ukidanje praktično krivičnog dela prekršaja mere zaštite od nasilja u porodici po Porodičnom zakonu, a sada svođenje na na prekršaj u okviru člana 35. jednako sa prekršajem izrečenih hitnih mera. Smatramo da treba i krivično delo kakvo je bilo i do sada, a po osnovu porodičnog zakona da ipak ostane na snazi, nije na odmet da imamo i ovo krivično delo. Neće nikome biti zbog toga teže, ali možda će nekome biti lakše.Naravno, ono što je bila dilema i juče kada sam govorila, nisam dobila odgovor, dva puta sam pokušala da dobijem konkretan odgovor od ministarke i molim vas da mi odgovorite. Po kom osnovu i po kojim kriterijumima ste za izmene Krivičnog zakonika uvodeći novi stav koji se tiče uspostavljanja novog krivičnog dela za javno odobravanje, odnosno negiranje postojanja genocida, zločina protiv čovečnosti, ratnih zločina, napravili selekciju u odnosu na to koje ćete sudove, odnosno čije ćete presude

sekundi.Zahvaljujem što sam dobio reč nakon 17 puta traženja povrede Poslovnika.Da se vratimo na temu dnevnog reda koja je veoma značajna, pre svega, očigledno značajnija opoziciji nego predstavnicima vladajuće većine.Nema osobe među nama koja nije prisustvovala makar jednom u životu razgovoru u kom je izgovorena rečenica da je žena sama kriva što je muž tuče, da je sama kriva zato što trpi, zato što ga nije ostavila, zato što čeka toliko dugo da ga prijavi nadležnim organima, da je sigurno sama izazvala nasilje u porodici, da je znala da je takav ili da to nije naša stvar i da nećemo da se mešamo, kao što kažu predstavnici Dveri, u porodično pitanje.Nema osobe koja makar jednom u životu to nije čula u svojoj okolini, a s druge strane i statistika je ta koja to potvrđuje i o nama ne govori lepo. Svaka druga žena u Srbiji trpi nasilje, svaka treća trpi fizičko nasilje, svake nedelje u Srbiji jedna žena bude ubijena u porodičnom nasilju. To je statistika.Dragi poslanici, u dve trećine slučajeva kada žena bude ubijena u porodičnom nasilju, u dve trećine tih slučajeva cela okolina je znala da je muž nasilnik, da trpi nasilje, da je tuče i nikada nismo izgradili sistem prevencije koji neće dozvoliti da dođe do smrtnog ishoda ishoda ili do svakog narednog pokušaja nasilja u porodici i to je naš zadatak kao narodnih poslanika danas. Smatram da nisu svi narodni poslanici uzeli učešća u rešavanju ovog problema.Svaki deseti srednjoškolac smatra da je opravdano tući ženu. Dve trećine srednjoškolaca smatra da je opravdano nasilje prema LGBT populaciji. To govori ne samo o ekspanziji porodičnog nasilja. To govori o ekspanziji nasilja uopšte.Upravo

saziva predlagao da se nasilnicima koji imaju legalno oružje to oružje oduzme onda kada budu registrovani kao nasilnici u porodici. I upravo njegova supruga pretrpela je nasilje na ulici, brutalno udarena sa leđa i isto tako nasilje u drugom smislu verbalnom se dešavalo prema i drugim predsednicima DS, Bojanu Pajtiću takođe, i onim predsednicima pre njih.U političkim borbama i u ovim temama su upravo njihove žene bile te koje su trpele nasilje od strane rečnika mržnje političkih oponenata koje smo imali prilike da čujemo i danas. I taj rečnik mržnje takođe doprinosi nasilju i doprinosi tome da se ne razume problem porodičnog nasilja. Koliko god danas predstavnici vladajuće većine nose majice – isključi nasilje, mnogo češće smo od strane istih doživljavali da se uključuje nasilje i kada su u pitanju rasprave i kada je u pitanju dijalog i debata i kada su u pitanju ovakvi problemi sa kojima se Srbija suočava danas.Zahvaljujem se još jednom Draganu Šutanovcu što je predložio Zakon o oduzimanju oružja nasilnicima u porodici iako cokću na to saradnici ministarke pravde, što mislim da je vrhunsko nepoštovanje parlamenta i zahvaljujem se Dušanu Milisavljeviću koji je predlagao zakon da se nasilnici na dve nedelje udalje iz domaćinstva i mislim da je to takođe doprinelo tome da danas razgovaramo na ovaj način.Da su njihovi predlozi usvojeni ranije možda bi sačuvali nečije živote. Ovako, bolje pre nego kasnije da se donese zakon makar kao prvi korak pa ćemo ga ispravljati amandmanima, pa ćemo razgovarati i dalje kako da dostignemo taj nivo zaštite da zaista više ni jedna žena u Srbiji ne trpi nasilje.Sve žene danas u Srbiji rade, ali one ne primaju često platu za to što rade. Kada su zaposlene formalno one rade minimum dva posla. Kada rade posao za koji primaju platu, na istom tom poslu, na istom tom radnom mestu primaju manju platu nego muškarci i to je nepravedno i to takođe moramo da ispravimo.Zahvaljujem se takođe i Aleksandri Jerkov koja je uspela da svojom inicijativom, koja traje već više godina krivično delo – krađa beba danas se nađe u Krivičnom zakoniku Srbije. Ono što naša intencija jeste da amandmanom učinimo da to krivično delo ne zastareva i mi ćemo pokušati amandmanom da to rešimo.Zaista rešimo.Zaista su to stvari koje suštinski menjaju naše društvo, menjaju svest u našem društvu, o potrebi da se o ovako važnim stvarima razgovara i aktivnošću tih poslanika i svih ostalih i Ženske parlamentarne mreže i mnogih među nama danas ovde došli smo do jednog rešenja koje nije najsavršenije i mi ćemo u raspravi u pojedinostima to i reći, ali mislim da ćemo naći način da rešimo one goruće probleme.Ono što se danas u Srbiji dešava nije najlepša slika o nama kao društvu. Iz tog razloga smatram da je veoma važno da ne okrećemo glavu kada je u pitanju porodično nasilje u našoj neposrednoj okolini, da građani budu ti koji će to prijavljivati, čak i, kako kažu, ih se ne tiče jer nisu to njihova posla. Nasilje u porodici je nasilje u društvu, a to se tiče svakog građanina ove zemlje

jer danas žene u Srbiji u najvećoj većini slučajeva kada je u pitanju porodično nasilje su robinje a ne građanke. One ne mogu da odu jer nemaju svoju imovinu. One ne mogu da odu jer ne mogu da dignu kredit. One nisu ekonomski nezavisne i iz tog razloga smatram da moramo da radimo na unapređenju pre svega njihovog položaja u društvu.Završavam u poslednjoj rečenici,

i sada pazite samo to pitanje – koliko bi života bilo spašeno da je kojim slučajem usvojen neki zakon koji su oni predlagali? Koliko bi života bilo spašeno da ste recimo ovakav zakon 2008. godine doneli i koliko bi možda života bilo spašeno da niste, pošto se sada odjednom brinete za žene, radnice, da niste onakve zakone o privatizaciji donosili gde ste čitave porodice izbacivali na ulicu?Samim tim ulicu?Samim tim ovo je najgora moguća demagogija koju slušamo. Ovo je jedina Vlada koja je nešto konkretno uradila. Ovde smo malopre čuli od jednog poslanika, on polazi od premise da je svako u Srbiji izgleda spreman da nešto zloupotrebi i onda ide sa pričom – pa neko će zloupotrebiti član zakona. Po toj logici hajde da ne inkriminišemo krivično delo – silovanje jer će možda neka dama lažno da prijavi nekoga. Na šta to liči? Koja je to logika?Ovde stalno polazimo od toga da smo mi svi u ovom društvu prevaranti, pa ćemo nekoga lažno da prijavljujemo i onda po toj logici nemojmo ništa da inkriminišemo. To nema nikakvog smisla.Lažno smisla.Lažno prijavljivanje je krivično delo. Istraga će utvrditi i ako neko lažno prijavi odgovaraće. Prema tome, neshvatljivo je da neko može na ovakav način da razmišlja. Malo je Malo je šire, priznajem, u samom članu, posebno oko proganjanja, definisano i zaista može da dođe do zloupotreba, ali izvinite, bolje sprečiti nego lečiti, pa i ako ima lažnog prijavljivanja taj će odgovarati. Nemojmo polaziti od toga da su svi u ovom društvu takvi i skloni lažnom prijavljivanju i da nekoga nameste. To možda više govori autoprojekcija onih koji to prigovaraju.Ne želim da verujem da je ovo društvo nasilno društvo, a neko uporno pokušava da nam naglasi kako smo mi svi ovde nasilni, ja to ne želim da prihvatim. Srpski narod i svi mi nismo nasilni, a ima primitivaca u svakom društvu, pa ima i kod nas. Znate, to je ono kada se odvaja žito od kukolja. Te što su kukolj, ovakvim članovima zakona želimo da na neki način eliminišemo, odstranimo iz našeg društva, da idu na zasluženu kaznu i da robijaju.Samim tim, uvaženi predsedavajući, pošto mi je još ostalo malo vremena, moram da se zahvalim svima zato što smo imali prilično konstruktivnu diskusiju, osim pojedinih poslanika, očigledno nervoznih zato što se donose neka krivična dela vezana za stečaj, ali to je već njihov problem.Želim da izrazim zadovoljstvo zato što smo konačno otvoreno počeli da pričamo o ovome i zato što ovo nije demagogija. Ne mogu da podnesem kada neko demagoški prilazi ovoj temi i to samo da bi zaradio političke poene. To je jedan jedini razlog zašto su neki ljudi to radili. Milione smo potrošili u raznim besmislenim kampanjama protiv nasilja u porodici, a nikada veće nasilje nije bilo. Kakav je efekat toga? Nikakav.Sada molim državu da konačno uzme stvar u svoje ruke i da svakog nasilnika kazni i da svako ko tuče ženu, tuče decu, da kazni. Pri tom, naravno, nisam pristalica ni one demagogije, što se tiče dece – e, ne sme roditelj ni popreko da pogleda dete, jer to nije ni dobro. Ali, svakako, pošto ima raznih, iskreno, ima raznih ludaka u našem društvu koji premlaćuju decu, svakako da ih treba sankcionisati. Isto bih zamolio uvažene članove iz Ministarstva pravde, odnosno ministarku, a i gospodina državnog sekretara, da razmislite kako da se reguliše nasilje u porodici i prema muškarcima.Mi imamo ozbiljan problem, ima dosta tužilaca koji se sa tim suočavaju, gde muškarci bezmalo krišom dolaze, pa onda mole da se ipak povuče prijava protiv žene, zato što ih je sramota da prijave nasilje koje postoji, jer ovde je uvreženo pravilo da ste kukavica ako prijavljujete ženu da vas žena maltretira, a to postoji. To postoji, na žalost, i mi moramo i sa tim da se suočimo, jer, naravno, nasilje nije samo fizičko, nego i psihičko i moramo to takođe da sprečimo.Još jednom izraziću veliko zadovoljstvo, malo ko je ovde spominjao Zakon o organizovanom kriminalu, tu tek molim državu da uzme stvar u svoje ruke. LJudi koji su sistematski pljačkali ovo društvo sada imaju nova krivična dela i mogu da rade, imaju veće nadležnosti i veće ingerencije i mogu konačno da spreče sve one koji su umislili da je država njihova prćija i da mogu da pljačkaju ovaj sistem kako im padne na pamet. Zamolio bih vas da još dosta poradite na reformi Krivičnog zakonodavstva, zato što neka krivična dela jesu zastarela, neka moraju da se prilagode nekim savremenim tokovima, tehnologija napreduje, vas da što pre dođete sa novim izmenama i dopunama, pre svega dopunama, pošto izmene mogu da budu možda eventualno u kaznenoj politici, ali, pre svega, dopunama nekih novih krivičnih dela koja u svetu postoje.Zato, radujem se što što konačno imamo ljude koji nešto konkretno rade u ovoj državi i što će neko konkretno krenuti da sprečava i korupciju i organizovani kriminal, a svakako, pre svega, ovo nasilje u porodici, koje je zahvatilo društvo na najgori mogući način. Verujem da ćemo tu postići daleko, daleko bolje rezultate nego što smo imali do sada kroz razne demagoške kampanje. Hvala vam. Dame i gospodo narodne poslanice i narodni poslanici, predstavnici Ministarstva, poštovana ministarko, predsedavajući, danas smo prisustvovali onome čemu se verovatno nismo mogli ni u najluđim snovima nadati, a sve je posledica toga što smo objedinili rasprave o nečemu što nije smelo ni po kom osnovu da bude objedinjeno danas u raspravi.Ja ću se i dalje držati teme, bez obzira na situaciju koja se danas dogodila u Skupštini, i zamoliću ministarku ili predstavnike Ministarstva da, ukoliko imaju snage i volje, pošto nisam primetila da su to imali u poslednjih nekoliko sati, ipak odgovore na neka postavljena pitanja, jer mi smo ovde došli i naša je obaveza da kontrolišemo rad ministarstva. Između ostalog, mi danas kontrolišemo i kakvi su to predlozi zakona došli pred nas.Još jednom ću se osvrnuti na to da nismo dobili preko potrebne podatke na osnovu kojih su pisani određeni članovi zakona. Nismo dobili to ni u uvodnom izlaganju, nismo dobili ni tokom ove rasprave. Gospođa ministarka je u jednom momentu pomenula da ćemo dobiti te podatke i da ćete nam ih blagovremeno dostaviti. Verovatno nije bilo prostora tokom današnjeg dana. Nadam se da ćete nam ih ipak dostaviti. Sve podatke koje sam ja lično koristila, a verujem da su ih koristili i ostali poslanici, na žalost, dolaze isključivo i samo iz nevladinih organizacija.Da ne bude da je zaista, ono što nisam stigla u uvodnom izlaganju da kažem, a mislim da je važno, pozdravljam i odluku da se u predlog zakona napravi jedna takva izmena kojom će se čin silovanja, odnosno obljube nemoćnog lica biti izjednačena sa činom silovanja. Mislimo da je to jako važno i da je dobro što je to ovim zakonom urađeno.Nisam dobila odgovor šta znači u obrazloženju da žrtva predahne. Malo pre kada sam vas pitala, to nisam dobila kao odgovor. Najčešći uzročnici porodičnog nasilja, onoliko koliko ja imam podatke, su situacije iz bračnih nekih atmosfera u kojima su supružnici pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Pa, da li taj predah u stvari znači da oni mogu da se vrate ili da ponove svoj da tako kažem, kada dejstvo alkohola ili psihoaktivnih supstanci u stvari prestane? Ja sam to tako doživela. Ne znam šta to u stvari znači, pa bih volela da mi to ipak pojasnite.Zanima me i zašto centri za socijalni rad nemaju preko potrebnu obuku? Zašto su oni izostavljeni? Ako svi drugi državni organi imaju, zašto centri za socijalni rad, na primer, nemaju?Što se tiče brisanja podataka, pošto ste i to pomenuli, rekli ste da ste na osnovu primedbe Poverenika odlučili da se ovi podaci brišu. Moja konstatacija vezana Moja konstatacija vezana za brisanje podataka je bila upravo na informaciju koju sam dobila na Odboru za ljudska i manjinska prava, gde je bio državni sekretar, koji je upravo otišao, i koji je dao tu informaciju da mi ne možemo da brišemo podatke, odnosno da smo dogovorili se da brišemo podatke samo zbog toga što, ako ne bude došlo do toga, do brisanja podataka, onda ćemo morati da menjamo niz nekih drugih zakona i da je to sad u ovom trenutku komplikovano.Zato je moja reakcija bila da naša uloga ovde u Narodnoj skupštini jeste da menjamo postojeće zakone da bi oni bili bolji. Slobodno pogledajte snimak sa sednice, pa ćete videti kakav sam odgovor dobila tamo.Još jednom ću se osvrnuti na finansijska sredstva koja su potrebna za izradu jednog, odnosno

**Tatjana Macura** Oduzeto nam je toliko vremena, ja zaista mislim da bi bilo korektno da dobijem jednu rečenicu. **Veroljub Arsić** Evo, upravo ste izgovorili rečenicu.Osvrnula bih se na rad finansijskog forenzičara. Rekli ste da je gospođa Miroslava Milenović bila uključena u rad, odnosno pisanje ovog zakona. Meni je žao što njeni predlozi nisu ušli u ovaj zakon. Koliko sam ja dobila informaciju, a dobila sam je lično od nje, da njeni predlozi nisu usvojeni. Podsetiću vas, Miroslava Milenović je Izvolite. **Nela Kuburović** Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, pažljivo sam slušala današnju raspravu i, pre svega, moram da se zahvalim poslanicima kako vladajuće koalicije, tako i iz opozicije, koji su vrlo konstruktivno učestvovali. Ono što mogu da kažem da, imajući u vidu i amandmane koje sam imala prilike da vidim, da ćemo svakako nastojati da predloge zakona o kojima smo danas raspravljali poboljšamo kroz određene amandmane.Dosta toga je danas postavljeno, pa ću pokušati da sumiram odgovore na većinu pitanja i krenuću od odgovora koji sam juče ostala dužna poslaniku, a ticao se koliko su trajale pripreme zakona o kojima danas raspravljamo, s obzirom da se oni usvajaju po hitnom postupku.Ono što je bitno, to sam htela i prepodne da odgovorim, ali poslanik nije bio prisutan u prepodnevnoj raspravi, tako da sam ostavila za kraj, da ne ostane uskraćen za odgovor. Svi predlozi zakona o kojima danas raspravljamo pripremali su se više meseci, a izmene i dopune Krivičnog zakonika čak dve godine. Ono što je bitno je da je radna grupa započela sa radom 2015. godine i u njoj je učestvovalo više od 15 članova, a svakako moram da istaknem veliki značaj koji su imali prof. Zoran Stojanović i prof. Milan Škulić i smatram da su upravo najveći stručnjaci kada je u pitanju krivično pravo, tako da primedbe koje ste isticali na samu normativu pisanja upravo ste dali profesorima koje sam pomenula.Ono što je bitno je da je ovaj zakon, odnosno izmena i dopuna Krivičnog zakona, i najduže rađen, s obzirom da smo imali obavezu da Predlog zakona dostavimo Evropskoj komisiji na mišljenje. Dostavljanje odgovora je duže trajalo i zato se tek danas nalazimo u Skupštini sa ovim predlogom.Kada je reč o Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, rad je počeo u januaru 2015. godine. Zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije u junu 2015. godine i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, rad radne grupe je započeo u januaru 2016. godine. Nakon završetka rada radnih grupa svi nacrti zakona su bili objavljeni na sajtu Ministarstva pravde, tako da su javne rasprave trajale više meseci i svako je mogao da se uključi u rad, da dostavi svoje sugestije i mišljenje i veliki deo tih sugestija Ministarstvo pravde je usvojilo prilikom prilikom dostavljanja predloga Vladi Republike Srbije.Smatram da danas imamo izuzetno važne zakone o kojima raspravljamo i pre svega jedan zakon koji uvodi potpunu novinu u naš pravni sistem i reguliše oblast koja do sada nije bila regulisana. Iako ste 2011. godine doneli bili Nacionalnu strategiju za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici, gde je strateški cilj u tački 6. upravo govorio o obavezi donošenja zakona koji će da reguliše ovu oblast, to nije učinjeno i tek je ova Vlada uspela da izađe sa predlogom, kako bi regulisala ovu oblast.Smatram da, s obzirom da je zakon potpuno nov, svakako da verovatno nije savršen, ali smatram da mu treba dati šansu da počne primenu i da ćemo svakako, ukoliko se pokažu nedostaci, intervenisati blagovremeno kako bi u potpunosti implementacija imala efekte koje od njega očekujemo.Ono što je bitno je da ovaj zakon, a sam naziv to govori, ima pre svega preventivnu funkciju i zato mi je žao što su neki poslanici maliciozno pokušali da na neki način i obmanu građane govoreći o pritvoru, oduzimanju imovine, s obzirom da nigde Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ne govori o pritvaranju lica, niti oduzimanju imovine, već je novina uvođenje hitnih mera, to udaljenje udaljenje nasilnika iz stana i zabrana prilaska žrtvi. Što svakako ne može da se izjednači sa pritvorom i upravo suština ovog zakona je da na neki način reaguje pre pokretanja krivičnog postupka ili parničnog postupka po tužbi za nasilje u porodici, kako bi se pružila pre svega podrška žrtvi i ohrabrila je da nastavi dalji postupak kako se ne bi povukla. To je ono što ste možda i pitali - šta znači da predahne žrtva? Upravo da bi dobila dovoljno vremena da se osamostali i da na neki način se i ohrabri da uđe u dalji postupak, bilo da je u pitanju krivični postupak ili postupak po tužbi u parničnom postupku za nasilje u porodici.Da li imamo ministra za porodičnu zaštitu ili ne? Morate pročitati Zakon o ministarstvima pa ćete videti da je ministar za rad i socijalna pitanja nadležan za ovu oblast i ministar nadležan za porodičnu zaštitu pominje se i u Porodičnom zakonu, pa isto tako odredba se pominje i u u Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, tako da Ministarstvo pravde nema nameru da se uvodi novo ministarstvo, s obzirom da imamo ministra koji je nadležan za ovo pitanje.Druga stvar, gde ste verovatno isto pokušali na maliciozan način da prikažete da imamo neustavne odredbe koje se tiču evidencije, moram da da istaknem da nije reč o evidencijama da li je neko nasilnik ili ne. To su evidencije o postupcima, postupanje pre svega policije, a zatim i javnih tužilaštava i osnovnih sudova, odnosno to je evidencija odluka koje oni donose. Ovde imamo i evidenciju o izrečenim hitnim merama, evidenciju o merama zaštite i evidenciju o merama zaštite predviđene i Porodičnim zakonom, gde je bilo predviđeno da tu evidenciju za sada vodi samo organ starateljstva, a način vođenja evidencije da se reguliše podzakonskim aktom. Upravo imajući u vidu zaštitu podataka i ono što poverenik traži od nas da zakonom mora da se reguliše koji to podaci mogu da se evidentiraju, ovim zakonom je tačno precizirano koju to evidenciju vode policijske uprave, osnovni sudovi, javna tužilaštva i centralna evidencija za koju je nadležno Republičko javno tužilaštvo.Vreme trajanja ovih evidencija, ponovo moram da istaknem da je u nacrtu zakona bilo predviđeno da one imaju trajni karakter, ali s obzirom na ono što nam je poverenik rekao, da takve evidencije ne mogu da postoje, opredelili smo se da rok trajanja bude pet godina, upravo imajući u vidu odredbe Krivičnog zakonika i odredbe koje se odnose na posledice brisanja osude, smatrajući da ovim zakonom ne možemo da predvidimo duže trajanje nego što je to predviđeno Krivičnim zakonikom za lica za koja je utvrđena krivična odgovornost, s obzirom na karakter postupka koji se vodi u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici.Posebno je isticano da li treba da se briše odredba iz Krivičnog zakonika koja se odnosi na kršenje mera zaštite koje budu utvrđene u parničnom postupku. koje budu utvrđene u parničnom postupku. Ono što sam i u prepodnevnoj raspravi isticala, a opet ću da ponovim je upravo problem što se te odredbe u praksi nisu primenjivale. U principu, imamo mrtvo slovo na papiru koje nije zaživelo u praksi jer politika sudova, kada je u pitanju nasilje u porodici, mogu reći da je isuviše blaga i za osnovni oblik krivičnog dela i za kvalifikovanije oblike. Ponovo ću da istaknem da je bilo ukupno izrečenih u 2015. godini 1.859 osuđujućih presuda, od kojih je 660 kazni zatvora, znači, samo 35%, a uslovnih osuda je bilo 1.186, odnosno 63,80%. Ako pogledamo i strukturu izrečene kazne zatvora, najviše je kazni koje su izrečene u trajanju do šest meseci, čak 62%, a o stavu 5. koji pominjemo gotovo da nije ni bilo postupaka za koje je nasilnik osuđen. Tako da smo smatrali da bi efektniji postupak i ono što bi moglo dati veće rezultate u primeni bio upravo prekršajni postupak koji je mnogo brži, efikasniji i da sa njime može da se postigne ista svrha koja upravo omogućava da kroz kršenje i hitne, ali i mere zaštite, se odredi zatvor u trajanju do 60 dana. U svakom slučaju, kroz raspravu u pojedinostima možemo ponovo da razmatramo primedbu koju ste izneli na ovaj zakon.Posebno se pojavilo i pitanje odgovornosti svih učesnika koji učestvuju u sprečavanju nasilja u porodici. Ono što moram da istaknem, da je pre svega predviđena prekršajna odgovornost za neprijavljivanje nasilja. Kada je reč o prekršajnoj odgovornosti nosilaca pravosudne funkcije, smatram da je nedopustivo da takvu odredbu unesemo u zakon, s obzirom da moramo poštovati načelo samostalnosti javnih tužilaca i nezavisnost sudija i da upravo nepostupanje u određenim rokovima ne može biti prekršajna odgovornost, može samo da se podvede pod disciplinsku odgovornost sudija i javnih tužilaca i da nadležni disciplinski organi Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca reaguju ukoliko je bilo kršenja i neblagovremenog postupanja jednih i drugih.Što se tiče drugog zakona, odnosno izmena i dopuna Krivičnog zakonika, nekako najviše primedbi je bilo na ostanak krivičnog dela koji se tiče zloupotrebe položaja odgovornog lica. Opet moram da skrenem pažnju da smo mi svesni problema koji izaziva postojanje ovakve odredbe, ali Vlada Republike Srbije pokušava da otkloni posledice onoga što je uneto u Krivični zakonik 2009. godine kroz član 359, gde je kroz zloupotrebu službenog položaja, odnosno odnosno odgovorno lice u potpunosti bilo izjednačeno sa službenim licem i to je dovelo do inflacije krivičnih postupaka i jednostavno nismo mogli da nismo mogli da dozvolimo da dođe do diskriminacije i obustave tolikog broja postupaka koji su pokrenuti.Zbog toga je bila izmena Zakona 2012. godine, sada pokušavamo ponovo kroz izmenu člana koji se tiče zloupotrebe položaja odgovornog lica da pre svega uvedemo ovo krivično delo kao supsidijarno i kroz nova krivična dela u privredi da regulišemo problem koji se javlja u praksi.Posebnu pažnju je takođe izazvalo krivično delo iz člana 387. koji se tiče diskriminacije i rasizma. Postavljeno je pitanje – po kom kriterijumu smo odlučili koje odluke će se poštovati ili ne. Moram da kažem da je Vlada Republike Srbije, pre svega, inkriminacijom ovog krivičnog dela poštovala Odluku Saveta Evropske unije od 28. novembra 2008. godine, gde je propisano kako to krivično delo treba da izgleda i gde se upravo i Odluka Saveta Evropske unije poziva na Statut Međunarodnog krivičnog suda, zbog čega su upravo i odluke Međunarodnog krivičnog suda implementirane u ovaj zakon, a ad hok sudovi nisu, naročito Haški tribunal koji uskoro završava sa radom, a uvođenjem jednog ad hok tribunala postavilo bi pitanje zašto i ostali ad hok tribunali koji postoje ne bi našli mesto u ovom zakonu.Drugi, odnosno treći veliki zakon o kome kome smo raspravljali danas je Zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala. Pre svega, smatram da on prati trendove u postupanju i da važeći zakon treba da se unapredi, pre svega, šireći nadležnost Tužilaštva za organizovani kriminal, institucionalno njegovo jačanje, omogućavajući javnom tužiocu da u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku gde postoji tužilačka istraga upravo dobije onu ulogu kakva mu pripada po zakonu i da se osnaži kroz njegovo ovlašćenje da formira takozvane udarne grupe koje će mu upravo pomoći da na adekvatan način prikupi dokaze i da ima kvalitetnu optužnicu, a samim tim da nakon toga imamo i osuđujuće presude.Pored se uvode i nova posebna odeljenja u višim javnim tužilaštvima u Beogradu, Kraljevu, Novom Sadu i Nišu, koja će biti upravo nadležna za krivična dela sa koruptivnim elementom. S obzirom da treba duži vremenski period da bi se pripremili, odnosno da bi se formirala posebno odeljenje, imajući u vidu i infrastrukturne probleme koje imamo i koje se nadamo da ćemo uspešno rešiti u toku sledeće godine. Zato je jedan od razloga zbog čega ovaj zakon će tek da se primenjuje 2018. godine.Imajući u vidu da se krivična dela u privredi za koja će biti nadležna viša tužilaštva sa posebnim odeljenjima, upravo odnose na ovo, to je razlog zašto je i Krivični zakonik, odnosno primena Krivičnog zakonika u ovom delu upravo odložena do 2018. godine.Kada je u pitanju odlaganje u ostalom delu Krivičnog zakonika koji počinje da se primenjuje od 1. juna 2016. godine, pre svega, se odnosi na nova krivična dela koja su inkriminisana u skladu sa Istambulskom konvencijom. Međusobno je povezano sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici i on je odložen do juna 2016. godine, s obzirom da tek nakon usvajanja ovog zakona što se nadam da ćemo imati u narednih par dana, stvara se pravni osnov da Pravosudna akademija utvrdi program obuke, koji će posle sprovesti i na osnovu koga će se obučiti policijski službenici, javni tužioci i sudije.Takav program obuke još uvek nije sastavljen tako da je i neistinito da će obuka trajati svega jedan dan. Ono što moram da kažem da je svaki novi zakon koji je Ministarstvo pravde donosilo i u prethodnom periodu, nekako imao odloženu primenu, upravo iz razloga da bi se stručna javnost dobro pripremila na njegovu efikasnu primenu, a obuke su bile i višenedeljne. Tako da verujem da će i u vezi da će i u vezi primene ovog zakona biti isti slučaj. Prosto je nezamislivo da za nešto što je potpuno novo obuka traje samo jedan dan.Nije samo razlog obuke, s obzirom da Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo za rad imaju svoje obaveze da donesu i odgovarajuće podzakonske akte, koji će upravo da omoguće implementaciju ovog zakona na pravi način. Imaju obavezu da u narednih tri meseca donesu akte, a treba da se pripremimo i programski i da osposobimo i Republičko javno tužilaštvo da vodi centralnu evidenciju o kojoj smo pričali.Tako da su to sve razlozi zašto je potrebno odložiti primenu zakona i imati dobru pripremu da bi 1. juna mogli svi organi efikasno da postupaju. I, svi organi kojima se ovim zakonom, pre svega povećava odgovornost, jer do sada smo na neki način imali isključenu odgovornost. Uvek se odgovornost prebacivala sa jednog na drugi organ. Upravo kroz uvođenje grupa za koordinaciju i saradnju i zapisnika na koji smo insistirali u samom zakonu da postoje. Upravo se može videti ko je postupio, odnosno da li nije postupio u skladu sa onim što je dogovoreno, da li je postupio blagovremeno ili ne, tako da nema razloga da se poziva posle na neodgovornost, odnosno da nije znao šta treba da uradi.Ja vam se još jednom zahvaljujem i nadam se da ćemo u narednim danima imati prilike da o svakom pojedinačnom amandmanu raspravimo. Još jednom ukazujem da će svakako biti mesta za poboljšanje i unapređenje Predloga zakona koji se nalaze pred vama, s obzirom da ima amandmana koji su i te kako kvalitetni i moram priznati čak precizniji u pojedinim delovima u odnosu na ono što je predloženo od strane Ministarstva pravde.

Zahvaljujem.Zaključujem zajednički načelni pretres.Sa ovim završavamo sa današnjim radom.Sutra nastavljamo sednicu sa početkom u 10,00